govoriti po amandmanu, normalno, pošto sam podneo amandman sa željom da se pomogne građanima Srbije da budu obavešteni na vreme, da ne dođemo u situaciju kao što je sad, smo došli do kraja, glasamo za zakon, a sutra je zadnji rok. Da ovo sada nismo uradili, sigurno bi imali problema naši građani koji imaju svoje naoružanje lično, lovci koji imaju svoje lovačko naoružanje što se kaže, završavamo ga sada baš pred kraj, kada je i bilo vreme.Inače, ja sam podneo amandman, tražio sam da se na šest meseci obaveštava javnost, da nadležno ministarstvo na šest meseci obaveštava javnost, sa ciljem da ljudi znaju kada je vreme, da ne zaborave i na taj način sutra da mogu u svakom trenutku da završe svoj posao, da ne dođemo ponovo u situaciju za dve godine da se ponovo produžava mogu jednu stvar da kažem, vrlo je bitna za sve nas ovde. Pošto smo malopre čuli da veliki broj naših kolega poslanika govori o lovačkom savezu, o Lovačkoj komori, ja samo da kažem jednu stvar, da je Lovački savez Srbije, predsednik Lovačkog saveza Srbije Bratislav Ćirković više puta tražio da se nađe način da se produži rok, da je to slao svim nadležnim službama i mogu da kažem da je sada ovo bio zadnji trenutak.Inače, Bratislav Ćirković, kao predsednik Lovačkog saveza Srbije, zajedno sa četiri regionalna lovačka saveza, to je Lovački savez jugoistočne Srbije, Lovački savez centralne Srbije, Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Kosova i Metohije. Svi ti lovački savezi su bili veoma aktivni i ja se još jednom zahvaljujem kolegama iz mog poslaničkog kluba što su predložili ovaj zakon, gde sam i ja dao podršku svojim potpisom, zajedno sa predsednikom Lovačkog saveza Srbije.Još jednom, drage moje kolege poslanici, mislim da je vreme da glasamo za ovaj zakon, da produžimo rok na 2022. godinu i na taj način da obezbedimo mogućnost da naši ljudi, kojih ima blizu četiri hiljade lica, koji nisu preregistrovali svoje oružje, da to mogu da urade. Još jednom, lovački savez, lovačka udruženja, lovci, to su ljudi koji stvarno imaju sluha i osećaja za našu poljoprivredu, za našu privredu, za naš turizam i za sve ono što je potrebno našoj Srbiji.Još jednom, ja ću kao narodni poslanik sada glasati i nastaviti da podržavam politiku razvoja Srbije, sa akcentom na jugoistoku Srbije, i to je mala sredina.

ovo je bitna tema, ovde se radi o građanima Srbije kojima ovo mnogo znači. Kolega Milija je ovim amandmanom imao dobru nameru, ali teško da možemo ovaj amandman da podržimo, to će, nadam se, reći i predlagači, jer teško je da se nametne Ministarstvu unutrašnjih poslova da šalje obavezna uputstva medijima, bez obzira koju frekvenciju koriste, ali zato oni koji su najzainteresovaniji za sprovođenje ovog zakona, a to su Lovački savez Srbije, Streljački savez Srbije i NAOS, oni treba da se potrude da na svakih par meseci obaveštavaju javnost šta se dešava sa svim ovim.Još ovim.Još jednom želim da kažem da poslanička grupa SNS podržava ovaj predlog koji je naš uvaženi kolega Marijan Rističević obrazlagao i da je to u interesu građana Srbije, ali takođe da apelujemo da Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo unutrašnjih poslova pod hitno promene podzakonska akta kojima se reguliše zamena oružnog lista, a naravno i da svi oni koji budu u narednom sazivu parlamenta i sledeća Vlada pod hitno promene i Zakon o oružju i municiji vezano za one delove Zakona za koje smo utvrdili svi zajedno da nisu dovoljno dobri. Hvala.

narodni poslanik Marijan Rističević. što su potpisali zajedno sa mnom ovaj predlog. Želim da zahvalim svim poslanicima, pre svega opozicionim poslanicima, poslanicima vladajućih partija, posebno najjačoj vladajućoj partiji, na tome što su svi podržali pravo građana vlasnika oružja da dobiju dodatne dve godine da regulišu zamenu oružnog lista i da izbegnu kažnjavanje i oduzimanje oružja. U ime tih vlasnika želim da zahvalim svima, ali vlasnicima da preporučim da u tom narednom periodu od dve godine izvrše svoju obavezu i da preregistruju oružje.Ovde je bilo raznih ideja koje su se meni dopale, ali to nije pitanje za mene, to je pitanje za sve vlasnike oružja i njihova udruženja. Još jednom, hvala svima koji su dali priliku građanima vlasnicima oružja produžetak od dve godine da izbegnu kažnjavanje i oduzimanje oružja. Hvala Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 4. mart 2020. godine, sa početkom u i 20 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020.